и Турция, които ще продължават да играят много важна роля в Евразийското геополитическо пространство. От тази гледна точка Европейският съюз би трябвало да обсъди своите стъпки за приоритетно партньорство с всяка от тези две страни. Няма да се спирам на причините, които налагат това. Дали в развитието на тези отношения, което според мен е необходимо както за Европейския съюз, така и за България, ще се стигне до членство на Република Турция в Европейския съюз е открит въпрос, който днес не може да получи своя окончателен отговор. Дори не може да се отговори категорично каква е най-подходящата форма за развитието на отношенията между Европейския съюз и Турция, въпреки че тези преговори са вече в начална фаза, но това са много сериозни въпроси и те се нуждаят от достатъчно сериозно внимание от българския парламент. Затова аз смятам, че стъпките трябва да бъдат разделени – това, което в по-голяма степен зависи от всички основни български институции. В недалечно бъдеще българският парламент трябва да поиска, с участието на правителството, ако е необходимо и в рамките на Консултативния съвет за национална сигурност, да бъдат формулирани основните проблеми от гледна точка на България в този преговорен процес

Едва най-накрая би възникнал въпросът за самото решение и това може да стане в самото заключение на преговорния процес. Следователно днес този въпрос не може да получи своето окончателно решение. За да не бъдем поставени само пред свършения факт да одобряваме или да отхвърляме членството на Република Турция, преди това трябва да имаме своите ясно, публично изразени и аргументирани пред българското общество позиции, които да дадат достатъчна ориентация на българските граждани. Тук споделям, че това решение наистина може да бъде приключено с референдум, което дава най-голямата представителност, легитимност на такова решение. Това показва, че с подобни теми не трябва да се заиграва конюнктурно, не трябва да се форсират процесите, защото по този начин те могат да обезценят и значението на пряката демокрация. И накрая, по въпроса, който днес трябва да решим, защото той правилно е поставен в дневния ред на парламента с изтичането на тримесечния срок за произнасяне. Искам още веднъж да повторя, че когато обсъждахме вече действието на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, казах, че една от причините този закон в крайна сметка да стане реален факт е това, че не е известно кой ще се налага да го прилага. Това е факт, който според мен по никакъв начин не обезценява неговото значение и не разколебава моята убеденост в необходимостта от съчетаване на пряката и представителната демокрация. Просто отбелязах един обективен политически факт поради сложността на отношенията в тройната коалиция по тази тема. Поради обективната сложност на темата, която дълго време беше обсъждана на приливи и отливи, по която смятам, че в началото на своето изказване, а не в последващите обяснения председателят на парламента призна една от заслугите на предишното Народно събрание. Въпреки че всеки такъв закон е свързан с някакви промени при неговото прилагане, самият факт, че днес за първи път става възможно по повод на гражданска инициатива да се обсъждат такива въпроси в Народното събрание, е вече едно негово реално достижение. Не споделям извода, че законът не съдържа механизма за произнасяне по предварителните въпроси, защото на председателя на Народното събрание е предоставено правомощието за проверка на документите и във връзка с § 2 от Преходните и заключителните разпоредби по всички неуредени въпроси той препраща към Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове. Следователно няма нужда парламентът пряко да комуникира с дирекция в отделно министерство, след като това влиза в правомощията на председателя на Народното събрание. Ако това министерство не изпълни поисканото действие, тогава би трябвало председателят на парламента да се обърне към ръководителя на правителството и да поиска неговото съдействие. Ако имаше такъв отказ, тогава вече можеше да обсъждаме въпроса политически или нормативно да търсим неговото решение, това решение, което по своето съдържание не предизвиква особени възражения, се препраща от ръководителя на Народното събрание към цялото народно представителство. След един месец, когато получим вероятно утвърдителния отговор, че има необходимия брой подписи, за да се задвижи тази инициатива, ние ще трябва да обсъждаме другия предварителен въпрос дали той е юридически допустимо формулиран по този начин и в този момент. Тогава отново ще навлезем в същата процедурна препирня. Затова можеше още двете действия да бъдат извършени, искайки проверката да се каже, че Правната комисия е необходимо да даде своето становище и по допустимостта на искането, а най-важното, което трябва да остане от днешната дискусия, и с него отново е да се настоява правителството и парламентът да формулират своя позиция в преговорния процес, в който да бъдат защитени по най-добрия начин българските национални интереси. С оглед развитието на този процес, вече ние да сме ориентирани как евентуално да стигнем до финала на такава дискусия, защото за пореден път виждаме, че най-голямата група – мнозинството от българския парламент, отказва да вземе каквото и да е отношение по съществото на проблема – не за това дали да се проведе или не референдум, а за това как България да участва в преговорите и да формира своята позиция по отношение на евентуалното членство на Република Турция в Европейския съюз. Благодаря. Няма. Други изказвания? Няма. По повод процедурното предложение на господин Димитров ще ви прочета проекта за решение, за да няма съмнения след това. „РЕШЕНИЕ относно извършване на проверка на подписка към предложение за произвеждане на национален референдум. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 13, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Р Е Ш И: 1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка на данните от подписката на граждани, подкрепящи предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Против ли сте членството на Турция в Европейския съюз?”. 2. Проверката по т. 1 обхваща записите от трите имена, ЕГН и постоянен адрес при наличието на подпис. Ако в хода на проверката се установят 200 000 коректни записа на подписи на граждани с избирателни права, Главна дирекция ГРАО прекратява проверката и уведомява председателя на Народното

ГРАО; б) след проверка на данните от подписката се съставя протокол в два екземпляра – за Главна дирекция ГРАО и за Народното събрание, който съдържа информацията относно данните по чл. 12, ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. самоуправление. 4. След приключване на проверката председателят на Народното събрание уведомява водещата комисия и другите комисии, на които е разпределено предложението за произвеждане на референдум за получените резултати като им изпраща протокола по т. 3.” Моля, режим на гласуване.

гласуване. Гласували 144 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 25. Така предложеното решение е прието. Заповядайте

Благодаря Ви, господин председателю. Вземам думата от името на Парламентарната група на Коалиция за България по тема извън дневния ред, за да обявя следната декларация. Уважаеми дами и господа народни представители, преди повече от една година ГЕРБ заяви претенциите си и влезе във властта с послание за нов морал, друга политика, отговорност пред избирателите, прозрачност, включително и по отношение на доходи и имущество на своите представители в управлението. Преведено това би трябвало да означава категорични и недвусмислени действия за отстраняване, без уговорки и условия, ясно посочване на персонална и политическа отговорност, дори и при сянка от съмнение върху почтеността и морала на длъжностни лица и политически фигури, най-вече свързани с властта или олицетворяващи политическата структура ГЕРБ. Досега в някаква степен имаше примери на подобно отношение и те без съмнение обслужваха пропагандно политическите претенции на ГЕРБ. Нещо повече, и те, и неразпилените очаквания на хората компенсираха неможенето, некомпетентността, хаотичността и крещящата безпомощност в управлението на страната. Очакванията и надеждите на хората за законност, почтеност и наказуемост преливаха политическия ресурс към правителството и поддържаха позитивни нагласи към партия ГЕРБ достатъчни, за да крепят самолюбието на ръководството. Днес обаче, дами и господа народни представители, за първи път този подход и решимост на премиера и лидер на политическата формация са поставени на сериозно изпитание, различно от предишните. Във фокуса на вниманието е поставен не кой да е, а човек от най-близкото му обкръжение – флагманът на борбата на правителството с корупцията и престъпността, вицепремиерът на Република България и министър на вътрешните работи – господин Цветан Цветанов. Всъщност от отношението и действията в този случай може да се извади заключение за искреността и политическите стандарти и на премиера, и на партия ГЕРБ. На този фон напълно неуместно и фалшиво прозвуча Декларацията на ГЕРБ, в която няма и намек за изясняване, за дължими отговори и за отговорност. Въпросите пред господин Цветанов и пред ГЕРБ са много, включително и за времето, в което той е бил заместник-кмет и лидер на партия, управляваща Столичната община. Очевидно е, че за тяхното изясняване е необходимо съдействието на множество институции като НАП и Сметната палата, но и на Столичната община и на Министерството на вътрешните работи. Българската социалистическа партия и Парламентарната група на Коалиция за България настояват за изчерпателни и честни отговори на въпросите за имотното и финансовото състояние на министъра на вътрешните работи на Република България. Отговорите господин Цветанов дължи не на БСП, а на българските граждани, защото тук под въпрос е поставен смисълът на ГЕРБ и съответно почтеността на сегашното управление на страната. Уважаеми дами и господа народни представители, Парламентарната група на Коалиция за България, първо, настоява за създаване на парламентарна анкетна комисия за обективно изясняване на всички обстоятелства и факти относно имущественото и финансовото състояние на министъра на вътрешните работи. Готови сме да предложим на останалите парламентарни групи за обсъждане и внасяне на проект за решение за създаване на такава комисия и ви призоваваме да подкрепите инициативата. Второ, обръщаме се към министър Цветанов – да се оттегли временно до изясняване на всички въпроси и спорни обстоятелства, за да не се хвърля съмнение върху резултатите и обективността на констатациите от проверките на контролните органи на държавата. Благодаря ви за вниманието.

С доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще ни запознае госпожа Милева. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на госпожа Снежина Маринова, директор на Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество” към Министерството на вътрешните работи.

Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 7 октомври 2010 г. обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на

На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи – госпожа Снежина Маринова, директор на Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество” и госпожа Ива Захариева, юрисконсулт в същата дирекция. Законопроектът бе представен от Снежина Маринова. Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество е подписано на 9 юни 2010 г. в София. Целта на споразумението е засилване на полицейското сътрудничество между Република България и Република Гърция при предотвратяване на заплахите за обществения ред и сигурността. С него се доразвиват разпоредбите в областта на полицейското сътрудничество на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, като се изпълняват част от националните мерки за въвеждане на шенгенските стандарти в полицейското сътрудничество в контекста на подготовката на Република България за присъединяване към Шенгенското пространство. Прилагането на предвидените в споразумението шенгенски форми на сътрудничество, като трансгранично наблюдение и преследване на горещи следи със съседна на България страна от Шенгенското пространство, е стъпка към гарантиране висок стандарт на сигурност в зона без граници. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие следното становище: Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на да ратифицира със закон Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество. Становището на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е прието на 7 октомври 2010 г. с пълно единодушие.” Благодаря. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае нейният заместник-председател господин Тодор Димитров. Заповядайте, господин Димитров. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги! Ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси. На свое заседание, проведено на 13 октомври 2010 г., Комисията по правни въпроси Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество, № 002-02-37, внесен от Министерския съвет на 4 октомври 2010 г. Законопроектът беше представен от името на вносителя от госпожа Ива Захариева – юрисконсулт в Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество” в Министерството на вътрешните работи. На 9 юни 2010 г. в София е подписано Споразумение между правителствата на Република България и на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество. Проектът му е одобрен с решение на Министерскиясъвет от 2 април 2009 г., като основание за водене на преговори, предвиждащи и условие за последваща ратификация. Настоящето споразумение цели укрепване на полицейското сътрудничество между Република България и Република Гърция при противодействието на нелегалната миграция, трафика на хора и други форми на трансграничната престъпност и за превантивни цели – информационен обмен за предотвратяване на заплахи за обществения ред и сигурност, и оказване на съдействие при масови събирания, големи събития и сериозни произшествия. Предвидено е, че органите на страните по него си предоставят съдействие в рамките на своите компетенции, на основата на молба за съдействие по стандартизиран образец, въз основа на Рамково решение № 2006/960/ПВР на Съвета, като са очертани областта на прилагане, процедурите за оказване на съдействие и правния статут на служителите. С него се доразвиват разпоредбите в областта на полицейското сътрудничество на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген. С подписването и влизането му в сила ще се изпълнят част от националните мерки за въвеждане на шенгенските стандарти в полицейското сътрудничество в контекста на подготовката за присъединяване на Република България към Шенгенското пространство. Стъпките към гарантиране на висок стандарт на сигурност в зона без граници е прилагането на предвидените в споразумението шенгенски форми на сътрудничество, като трансгранично наблюдение, преследване по горещи следи в съседна на Република България страна от Шенгенското пространство и организирането на съвместни операции. След проведената дискусия и последвалото гласуване единодушно с 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението между

„ДОКЛАД на Комисията по външна политика и отбрана относно Законопроект за денонсиране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество, № 002-02-37, внесен от Министерския съвет на 4 октомври 2010 г. На редовно заседание, проведено на 7 октомври 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Целта на подписаното на 9 юни споразумение е укрепване на полицейското сътрудничество между Република България и Република Гърция при предотвратяване на евентуални заплахи за обществения ред и сигурността при противодействие на трансграничната престъпност. Със споразумението се доразвиват разпоредбите в областта на полицейското сътрудничество и Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген. С подписването и съответно с влизането му в сила ще се изпълнят част от националните мерки за въвеждане на шенгенските стандарти в полицейското сътрудничество в контекста на подготовката на страната ни за присъединяване към Шенгенското пространство. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно

С Доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае нейният председател госпожа Моника Панайотова. Заповядайте, Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, „СТАНОВИЩЕ на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество, № № 002-02-37, внесен от Министерския съвет на 4 октомври 2010 г. На заседанието, проведено на 13 октомври 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горепосочения законопроект. В заседанието на комисията взе участие Снежана Малеева – началник отдел в Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество” към Министерство на вътрешните работи.

2010 г. в гр. София. Пълното становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове отразява следните основни моменти: 1. Целта на споразумението е укрепване на полицейското сътрудничество между Република при предотвратяване на евентуални заплахи за обществения ред и сигурност и при противодействие на трансграничната престъпност. България и правителството на Република Гърция урежда реда, начина и формите на трансграничното полицейско сътрудничество между двете държави, като доразвива разпоредбите на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген. 2. Ратифицирането на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество ще подобри взаимодействието между компетентните органи в двете страни в борбата им с престъпността. влизането в сила на споразумението ще се изпълнят част от националните мерки за въвеждане на шенгенските стандарти в полицейското сътрудничество в контекста на подготовката на Република България за присъединяване към Шенгенското пространство. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 12 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество, подписано на 9 юни 2010

Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество, № 002-02-37, внесен от Министерския съвет на 4 октомври 2010 г. Гласували

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На основание чл. 70, ал. 2 от нашия правилник предлагам преминаване към второ гласуване на Законопроекта за ратификация между Република България и Република

Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на

Благодаря.

Господин председател, моля за процедура, в залата да бъдат допуснати господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите и госпожа Петя Копчева – експерт в същата дирекция. Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване със съответните заглавия текстовете от членове 2 до 6 включително,

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Глава първа, което комисията подкрепя.

Комисията подкрепя текста на вносителя за членове от 7 до 13 включително, заедно с наименованията им. Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за членове от 7 до 13 включително, заедно с наименованията им, посочени в доклада, подкрепени от комисията.

Комисията подкрепя текста на вносителя за членове от 14 до 18 със съответните заглавия на членовете. Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за членове от 14 до 18 включително, заедно с наименованията им, които комисията подкрепя.

Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Глава трета, което комисията подкрепя.

пета - Административнонаказателни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”, което комисията подкрепя.

„§ 1. По смисъла на този закон: 1. „Застраховател” е този по чл. 8, ал. 1 от Кодекса за застраховането. 2. „Застрахователна премия” е договорената сума в застрахователен договор, която се заплаща на застрахователя като цена срещу поетите от него рискове за срока на действие на застрахователния договор. Не се смятат за част от застрахователната премия платените на застрахователя лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер. 3. „Договор за презастраховане” е договор, по силата на който презастраховател по чл. 8, ал. 2 от Кодекса за застраховането или застраховател, действащ при условията на чл. 9, ал. 2, изречение първо от Кодекса за застраховането, е поел всички или част от рисковете, покрити от застраховател или друг презастраховател, срещу отстъпване на застрахователна премия. 4. „Договор за ретроцесия” е договор, по целта на който са прехвърлени рискове, поети по презастрахователен договор, към друг презастраховател или застраховател, който извършва активно презастраховане. 5. „Държавата членка, където е разположен рискът” е тази по § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането. 6. „Бонуси и отстъпки” за целите на чл. 7, ал. 6 са възстановените бонуси и отстъпки на застрахователя, които са предоставени от него на застрахования при сключване на застрахователния договор като намаление на застрахователната премия

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 3, който става § 2 съгласно доклада.

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 4, който става § 3 и който комисията подкрепя.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Първо ще направя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник – за допускане в пленарната зала на госпожа Екатерина Захариева – заместник-министър

ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на закона, който комисията подкрепя.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за параграфи 1 и 2, които комисията подкрепя.

По § 3: Постъпило е предложение от народния представител Христо Бисеров. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Любен Татарски. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 4, който става § 3 и който комисията подкрепя.

Постъпило е предложение от народния представител Димчо Михалевски. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 4: „§ 4. В чл. 7 се създават алинеи 5 и 6: „(5) В случаите и при условията, определени със закон, с решение на Министерския съвет върху имоти – публична държавна собственост,

не могат да се учредяват върху имоти – публична държавна собственост, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, както и върху обекти или имоти – изключителна държавна собственост.”

И тогава, и сега изразявам становището, че чрез този текст разрешаването на тези ограничени права от типа на право на строеж върху имоти – публична държавна собственост, се подменя режимът, който по принцип е нормален в устройствените закони – за такъв тип имоти да се използва процедурата концесия.

един такъв устройствен закон, а не чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, както вероятно ще стане. Тази вероятност, че това ще стане, подсилва аргументите, които казвам по посока на използването на публичната общинска, вече - в този случай, собственост, защото когато се правят такива разпоредителни сделки по Закона администрация, трябва квалифицирано мнозинство, а с тези норми, които се отварят сега, това ще може да става с обикновено мнозинство от общия брой на общинските съветници. е в противоречие със силно охранителната норма, която е създал законодателят в самото начало, на публичните имоти, тоест на имотите публична собственост. С тези аналогични промени в държавната и в общинската собственост ние отваряме по-лесно възможността за извършване на такива ограничени разпоредителни сделки в тях. Всъщност

Няма други желаещи за изказване. Подлагам на гласуване § 4 по доклада на комисията, в редакцията на комисията.

и 6”. 2 . Създават се алинеи 6, 7 и 8: „(6) Отделни имоти или части от имоти - публична държавна собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години без търг на международни организации, когато това е необходимо за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор, от министъра, ръководителя на друго ведомство или областния управител, на когото имотът е предоставен за управление, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Наемната цена се определя в съответствие с правилника за прилагане на закона. (7) Отдадените под наем имоти – държавна собственост, не могат да се ползват извън предназначението им, да се преотдават и да се ползват съвместно по договор с трети лица.

до 12 включително по доклада на комисията.

Не. Гласуваме § 13 по предложение на комисията.

Постъпило е предложение от народния представител Димчо Михалевски – т. 3 от § 14 да отпадне. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

Имоти и части от имоти - собственост на физически или юридически лица, могат да се отчуждават принудително за задоволяване на държавни нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, след предварително и равностойно обезщетение.” 2. ал. 2 след думите „влизането в сила на подробния устройствен план” се поставя запетая и се добавя „съответно преди одобряването на подробен устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект и за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение”. 3. Създава се ал. 4: „(4) Съдията по вписванията е длъжен да издаде удостоверение и да предостави копие от всички вписани сделки с имоти, имоти, намиращи се в близост до отчуждавания: покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека, продажба чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавни институции и общини, както и други възмездни сделки, по които поне една от страните е търговец. Удостоверението за наличие или за липса на сделки по изречение първо се издава в едномесечен срок от искането. За издаденото удостоверение не се заплаща държавна такса”.” Има ли желаещи народни представители, които да вземат отношение по предлаганите текстове? Няма. Минаваме в режим на гласуване. Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров в частта, в която не се подкрепя от комисията. Това е предложението му по т. 1.

подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14: „§ 14. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Наличието на държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, се установява с влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти за задоволяване на държавни нужди, или с одобрен подробен устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект, за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, или по друг начин, предвиден в закон.”

ал. 2” (това е свързано и с промяната в чл.38, ал. 2 - § 19, т. 1).” Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и подкрепя предложението по т. 2. Постъпило е предложение от народния представител Юлиана Колева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Димчо Михалевски. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Любен Татарски. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16: „§ 16.

характеристика, вид, местонахождение, размер на имотите, данни за собствениците и документи за собственост; 3. оценка на имотите, извършена от оценител на имоти, направена не по-рано от три месеца от датата на подаване на искането за отчуждаване; 4. финансова обосновка на предложението за отчуждаване. (5) Когато при отчуждаването на имоти по ал. 1 се засягат имоти - общинска собственост, те се прехвърлят безвъзмездно в собственост на държавата по реда на Закона за общинската собственост. (6) Разпоредбата на чл. 34, ал. 3 се прилага и при отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на национален обект.”

да отпаднат второ и трето изречение от новата редакция на чл. 34в, ал. 2. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17. ПРЕДСЕДАТЕЛ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

Член 35 се изменя така: „Чл. 35. Законните строежи и другите подобрения, извършени от собственика след обнародването на решението по чл. 34а, ал. 1, се заплащат по по-малката стойност между стойността на направените разходи и увеличената стойност на имота.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18: „§ 18. Член 35 се изменя така: „Чл. 35. (1) Законните строежи и другите подобрения, извършени от собственика на имота с влизането в сила на подробния устройствен план или условията и по реда на чл. 49 от Закона за устройство на територията, се заплащат по по-малката стойност между стойността на направените разходи и увеличената стойност на имота. (2) Законните строежи и другите подобрения, извършени от собственика след обнародването на решението по чл. 34а, ал. 1, когато основание за принудително отчуждаване е одобрен подробен устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект и за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, се заплащат по по-малката стойност между стойността на направените разходи и увеличената стойност на имота.”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

Сега гласуваме предложението на комисията за редакцията на § 18.

предложението. Постъпило е предложение от народния представител Димчо Михалевски. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, чл. 39 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Имотът се смята за отчужден от датата, на която паричното обезщетение, определено в решението на Министерския съвет по чл. 34а, ал. 1 или в заповедта на областния управител по чл. 34а, ал. 2, бъде преведено по сметка на правоимащите. Когато решението на Министерския съвет или заповедта на областния управител са обжалвани само по отношение на размера на обезщетението или е допуснато предварителното им изпълнение и то не е отменено от съда, имотът се смята за отчужден от датата, на която инвеститорът преведе по сметка на областния управител обезщетението, определено в решението на Министерския съвет или в заповедта на областния управител.” 2. В ал. 5 се създава изречение второ: „Имотът се смята за отчужден от датата, на която инвеститорът преведе по сметка на областния управител обезщетението, определено в решението по чл. 34а, ал. 1 или в заповедта по чл. 34а, ал. 2.”

обжалвани по отношение на размера на обезщетението и съдът е постановил по-висок размер, инвеститорът изплаща на правоимащия разликата заедно със законните лихви върху нея в едномесечен срок от влизане в сила на съдебното решение.” Няма. Гласуваме § 20 в редакцията, по доклада на комисията.

ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21: „§ 21. В чл. 39а се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „посочил в определения срок сметка в търговска банка, в която да бъде внесено обезщетението” се заменят с „потърсил с тримесечен срок от публикуване на съобщението по чл. 39, ал. 6, определеното му обезщетение или не е представил в същия срок документи, доказващи правото му на собственост.” 2. Алинея 2 се изменя така: да изплати дължимото обезщетение заедно със съответната лихва, която обслужващата банка начислява върху депозираната сума за периода на депозита. При заявено желание от страна на правоимащите дължими суми за обезщетението до 1000 лв. могат да се изплащат и в брой.” Има ли желаещи за изказване? Няма. Гласуваме параграф § 22 по доклада на комисията.

По § 22 е постъпило предложение на народния представител Христо Бисеров: По § 22 – в т. 1 думите „6-годишен” се заменят с „5-годишен”. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

Създава се нова ал. 2: „(2) Ако одобреният подробен устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект, бъде отменен от съда, а новият влязъл в сила подробен устройствен план не засяга отчуждените вече имоти, бившият собственик на имота може да направи искане до областния управител за отмяна на отчуждаването. Областният управител изпраща искането на министъра на регионалното развитие и благоустройството, който предлага на Министерския съвет да отмени изцяло или частично решението по чл. 34а, ал. 1. Министерският съвет приема решението по чл. 34а, ал. 1 след възстановяване на полученото обезщетение.” 3.

Няма. Гласуваме параграф § 22 по доклада на комисията.

Да се създаде нов чл. 42ж, който да уреди отношенията в случай, че решението за отчуждаване бъде отменено от компетентен орган и не влезе в сила. Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя по т. 2.” Постъпило е предложение на народния представител Димчо Михалевски: „Параграф 23 да отпадне.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23: „Параграф 23. „Параграф 23. В глава трета след чл. 41 се създава наименование раздел II и чл. 41а – 41д: „Раздел II Обезщетение за ползване на имот – частна собственост „Чл. 41а. (1) Когато решението за отчуждаване не е влязло в сила, но подробният устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект е влязъл в сила, има издадено разрешение за строеж и е изплатено определеното в акта за отчуждаване обезщетение, инвеститорът на обекта може да влезе във владение на имота или на части от имота, намиращи се извън урбанизирана територия, с изключение на случаите, в които се отчуждава имот, който е единствено жилище, и да започне строителство, след заплащане на парично обезщетение при условията и по реда на този закон. (2) Инвеститорът на обекта дължи обезщетение на собствениците на имотите по ал. 1 от датата на влизане във владение на имота до влизането в сила на решението за отчуждаване. (3) Когато имотът е земеделска земя, обезщетението по ал. 2 включва доходите, които би получил собственикът на имота от реализация на продукцията, ако имотът се обработва, или арендното плащане, което е трябвало да получи за отдадената под аренда земя. (4) Когато имотът е гора или земя от горския фонд, обезщетението по ал. 2 включва доходите, които би получил собственикът на имота от продажбата на дървесината при наличието на издадено от компетентните по Закона за горите органи позволително за сеч и извоз и от продажба на вещите от страничните ползвания, представляващи стопанска дейност, когато има издадено писмено позволително. (5) Когато имотът е търговски, производствен или селскостопански обект, обезщетението по ал. 2 включва печалбата, която би реализирал собственикът на имота, определена на база реализираната печалба от обекта от предходната година или от предходните тримесечие или месец, ако обектът е нов. (6) Когато се засягат сгради, които са с предназначение, различно от посоченото в ал. 5, обезщетението включва печалбата, която би реализирал собственикът на имота от отдаването му под наем. Чл. 41б. (1) Въводът на инвеститора във владение на имота се извършва по негово искане от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице. (2) Преди въвода се съставя протокол, в който се описва фактическото състояние на имота от комисия, която включва представител на областния управител и на инвеститора, а когато се отнася за земеделска земя или земи и гори от горския фонд – и на Министерството на земеделието и храните или неговите структури. В състава на комисията се включва и оценител, вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители, в зависимост от предназначението на имота. (3) Областният управител издава заповед, с която определя състава на комисията и посочва вида, местонахождението и номера на имота, собственика на имота и датата и часа на извършване на описа на имота. имота. (4) Заповедта се връчва на собственика на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс не по-късно от 7 дни преди датата, на която ще се извърши описа. описа. (5) Протоколът се подписва от членовете на комисията и от собственика на имота. При отказ на собственика да подпише протокола това обстоятелство се удостоверява с подписите на двама свидетели, като в протокола се вписват трите им имена, точен адрес и единен граждански номер. В случаите по изречение второ, протоколът се смята за връчен от датата на съставянето му. 6) Когато собственикът на имота е надлежно уведомен за извършване на описа и не се яви, действията се извършват и протоколът се съставя в негово отсъствие. Копие от протокола се връчва на собственика по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (7) Фактическите констатации, отразени в протокола, се приемат за верни до доказване на противното. Чл. 41в. (1) Собственикът на имота е длъжен в 14-дневен срок от връчването на протокола по чл. 41б, ал. 5 и 6 да представи пред областния управител всички писмени доказателства, с които разполага и които са относими към размера на определяне на дължимото обезщетение по чл. 41а, ал. 2. (2) При При отсъствие на собственика от страната или при невъзможност да бъде открит доказателствата относно обстоятелствата, относими към размера на определяне на дължимото обезщетение по чл. 41а, ал. 2, се събират по реда на Гражданския процесуален кодекс, глава четиринадесета, раздел VII „Обезпечение на доказателства”. Дължимото обезщетение се определя въз основа на констатациите, направени в протокола и останалите писмени доказателства от оценителя, участвал в комисията, като при обективна невъзможност се заменя от областния управител с друг оценител, отговарящ на условията на чл. 41б, ал. 2. В случаите по чл. 41а, ал. 3 и 4 размерът на обезщетението се определя за една година и се дължи ежегодно до влизане в сила на решението за отчуждаване. (5) В случаите по чл. 41а, ал. 5 и 6 размерът на обезщетението се определя за един месец и се дължи ежемесечно до влизане в сила на решението за отчуждаване. (6)

Чл. 41г. (1) Областният управител издава заповед, с която определя размера на дължимото обезщетение съгласно чл. 41в, ал. 3 и посочва вида, местонахождението и собственика на имота. имота. (2) Заповедта се връчва на собственика на имота и на инвеститора на обекта по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (3) Определеното в заповедта обезщетение за първата година, съответно за първия месец, се заплаща от инвеститора на обекта в 14-дневен срок от връчването на заповедта. (4) След заплащане на обезщетението по ал. 3, инвеститорът на обекта се въвежда във владение от областния управител по местонахождение на имота. Областният управител насрочва ден и час за въвода и уведомява собственика и инвеститора на обекта. Протоколът за въвода се изготвя на място от областния управител. Ако собственикът не напусне доброволно имота, той се отстранява принудително. (5) Инвеститорът се въвежда във владение на имота и когато недвижимият имот е във владение на трето лице. лице. (6) Собственикът на имота може да оспори размера на обезщетението пред съответния административен съд в 14-дневен срок от връчване на заповедта. Оспорването не спира изпълнението на заповедта. (7) В 7-дневен срок от получаването на жалбата областният управител изпраща жалбата в съда заедно със становище по нея и всички необходими доказателства. (8) Съдът призовава задължително инвеститора на обекта. (9) В 5-дневен срок от получаването на жалбата съдът се произнася в закрито заседание по допускане на посочените

Сроковете по ал. 9 се прилагат и при отлагане на делото. (11) Съдът обявява решението в 7-дневен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото. Решението на съда е окончателно. (12) Съдът назначава за вещи лица оценители, които отговарят на изискванията на този закон. закон. (13) Когато съдът е постановил по-висок размер на обезщетението, инвеститорът изплаща на собственика разликата заедно със законните лихви върху нея в едномесечен срок. Чл. 41д. Разходите по описа на имота и изготвянето на оценката са за сметка на инвеститора на обекта.” Има ли изказвания? Не. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров в частта, в която не се подкрепя от комисията.

на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.

Постъпило е предложение от народния представител Юлиана Колева и група народни представители да се създаде нов § 23а: Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 24: „§ 24.

Чл. 42а. (1) Когато за задоволяване на държавни нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин за изграждане на национален обект, следва да бъдат отчуждени принудително имоти – частна собственост, представляващи земеделски земи или гори и земи от Горския фонд, като равностойно обезщетение може да се предостави имот – частна държавна собственост, от Държавния поземлен фонд и от Държавния горски фонд. (2) Не се допуска имотно обезщетяване, когато отчуждаваният имот е с размери по-малки от 3 дка за ниви, 2 дка за ливади, 1 дка за трайни насаждения и 1 дка за гора. Чл. 42б. (1) След изготвяне на проекта на подробен устройствен план за изграждане на национален обект, инвеститорът на обекта предоставя на министъра на земеделието и храните информация за площта и характеристиките на засегнатите от плана имоти и доказателства, че министърът на регионалното развитие и благоустройството, е възложил или разрешил по реда на чл. 124, ал. 4 от Закона за устройство на територията изработването на подробен устройствен план за изграждане на национален обект. (2) В В едномесечен срок от получаване на информацията по ал. 1, министърът на земеделието и храните уведомява инвеститора на обекта за площта и характеристиките на земеделските земи от Държавен поземлен фонд и горите и земите от Държавния горски фонд, които могат да бъдат предоставени като обезщетение. (3) След получаване на информацията по ал. 1, не могат да се извършват разпоредителни сделки и да се сключват договори за аренда или наем за срок по-дълъг от една година за имотите, които могат да се предоставят като обезщетение. Чл. 42в. (1) При наличие на свободни земеделски земи и гори и земи от Горския фонд по чл. 42б, ал. 2 и след одобряване на подробния устройствен план, инвеститорът на обекта прави искане до министъра на земеделието и храните за предоставяне на земеделски земи като обезщетение от Държавния поземлен фонд и гори фонд. (2) Към искането се прилага: 1. одобрения подробен устройствен план; 2. оценка за стойността на имотите, засегнати от плана, определена по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи за земеделски земи и наредбата по чл. 19, ал. 1 от Закона за горите – за земи и гори от Горския фонд; 3. данни за начина на трайно ползване, категорията и площта на имотите, предмет на отчуждаване, произход и функции на горите. (3) В едномесечен срок от получаване на искането по ал. 1 министърът на земеделието и храните предоставя на инвеститора скици или проект на скица на имотите, които могат да се предоставят за обезщетение, съдържащи данни за начина на трайно ползване, категорията и площта на имотите. (4) След получаване на информацията по ал. 3 инвеститорът изготвя план за обезщетение с конкретните имоти, които се предоставят на отделните собственици и оценка на имотите, които се предоставят като обезщетение, изготвена по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи – за земеделски земи или наредбата по чл. 19, ал. 1 от Закона за горите – за земи и гори от Горския фонд. (5) В случай, че площите, предоставени като обезщетение не са достатъчни, в плана се включват най-големите по площ имоти, до изчерпване на предоставената площ, а за имотите, за които не може да се предостави имотно обезщетение, се предоставя равностойно парично обезщетение. Чл. 42г. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на финансите и министърът на земеделието и храните, правят предложение до Министерския съвет за отчуждаване на имоти частна собственост, представляващи земеделски земи или гори и земи от Горския фонд. (2) Към предложението за отчуждаване по ал. 1 се прилагат: 1. копие на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект с национално значение; 2. характеристика, вид, местонахождение, размер на имотите, данни за собствениците и документи за собственост на отчуждаваните имоти; 3. характеристика, вид, местонахождение и размер на всеки от имотите, които се предоставят като обезщетение, и собствениците, на които се предоставят; 4. оценки на отчуждаваните и предоставяните като обезщетение имоти, определени по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, съответно по реда на наредбата по чл. 19, ал. 1 от Закона за горите; 5. финансова обосновка на предложението за отчуждаване. Чл. 42д. В решението на Министерския съвет за отчуждаването, се посочва националния обект, за изграждането на който се отчуждават имотите, видът, местонахождението, размерът и характеристиките на отчуждаваните имоти, собствениците на всеки от имотите, видът, местонахождението, размерът и характеристиките на имотите, които се предоставят като обезщетение, стойността на отчуждавания и предоставения като обезщетение имот, определени по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи – за земеделски земи и наредбата по чл. 19, ал. 1 от Закона за горите – за земи и гори, включени в Горския фонд. Чл. 42е. При обжалване на решението за отчуждаване на Министерския съвет относно равностойността на обезщетението, съдът присъжда разликата в пари, когато стойността на предоставения като обезщетение имот, е по-ниска от стойността на отчуждения имот, определени по реда на наредбите по чл. 42г, ал. 2, т. 4. Имотът се смята за отчужден след влизане в сила на акта за отчуждаване. (2) Когато актът за отчуждаване е оспорен само в частта за равностойността на обезщетението, имотът се смята за отчужден от датата на постановяване на акта за отчуждаване. Ако съдът постанови по-висок размер на обезщетението, инвеститорът изплаща на правоимащия разликата, заедно със законните лихви върху нея в едномесечен срок от влизането в сила на съдебното решение. Чл. 42з. Когато като обезщетение се предоставя равностоен имот, решението на Министерския съвет, подлежи на вписване в имотния регистър след влизането му в сила. Решението, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота. Чл. 42и. Разходите по изготвянето на оценките по този раздел, са за сметка на инвеститора на обекта.” Има ли желаещи народни представители, които да вземат отношение по предлагания от комисията нов § 24? Заповядайте, господин Михалевски.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моето предложение е много кратко. По принцип колежката Колева е предложила въвеждането на тези текстове и аз подкрепям да се даде възможност за имотно обезщетяване, когато има налични свободни земи – земеделски и горски фонд. Имам единствено претенцията да обсъдим дали в предложения нов чл. 42в, ал. 5, която, образно казано, се дава следното правило или алгоритъм - когато земята, с която ще се извърши имотното обезщетение е недостатъчна, се дава предимство на собствениците, които имат по-големи имоти, да бъдат по-напред в списъка на обезщетяваните. имота, според мен, не е основание да разделяме по този начин правата на хората, които ще бъдат обезщетявани. Първо, според мен, има нарушение на чл. 17 от Конституцията, където се предписва задължително предварително равностойно обезщетяване на всички български граждани, а тук ще имаме разминаване в имотното и в паричното обезщетяване. Второ, представете си един съвсем частен, разбира се, случай, в който собственик на малко парче земя, от което си вади хляба, поради това че неговото е по-малко от другите, се изземва и му се обезщетява парично, де факто той губи своето оръдие за производство. Така че той не може да използва повече земя в съответната територия. Затова моето предложение е да отпадне ал. 5, като, разбира се, това не ограничава инвеститорът, който ще извършва съответните отчуждения, да влезе в съответния контакт със собствениците и да намери един справедлив начин да ги обезщети. Аз също ще подкрепя всички останали алинеи, но моето предложение, госпожо председател, е тази ал. 5 да отпадне, защото тя въвежда определена степен на несправедливост. Благодаря ви.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Михалевски! Аз бих искала под формата на реплика да отбележа, че всъщност тази ал. 5 е един частен случай на общия принцип. Това е редът, който ние сме измислили в крайна сметка за обезщетяване, когато има недостатъчен поземлен фонд. Моето лично мнение – не държа на този текст, нека залата да реши дали да отпадне или остане в сега действащия законопроект.

че ал. 5 всъщност дава обективен критерий за това, ако не са достатъчно земите, дали и кой ще се обезщети с пари и дали и кой ще се обезщети с имот. Предвид политиката на държавата за нераздробяване на земите, това е най-обективният критерий – най-големите земи да се обезщетят с имоти. Де факто считаме, че и да не приемете текста, това няма да затрудни прилагането на тази глава.

в доклада на комисията? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Димчо Михалевски за отхвърляне на ал. 5 в чл. 42в. Гласували

35 по номерацията на комисията, в подкрепа текста на вносителя.

се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Когато предмет на завещанието или завета по ал. 1 са имоти и/или движими вещи, които се намират извън страната, приемането на завещанието или завета се извършва с решение на Министерския съвет.”

го подкрепя по т. 2. Постъпило е предложение от Юлиана Колева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 28: „§ 28. § 28: „§ 28. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Продажбата на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 хил. лв. се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация

продажбата на земя или съответни идеални части от земя – частна държавна собственост, на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху нея, се извършва от областния управител по местонахождението на имота без търг по ред, определен с правилника за прилагане на закона. Продажната цена се определя по реда на правилника за прилагане на закона.”

е по доклада на комисията.

Член 45а се изменя така: „Чл. 45а. (1) Прекратяването на съсобствеността между държавата и физически или юридически лица върху имот чрез продажба на частта на държавата се извършва от областния управител по местонахождение на имота. е предоставена за управление на ведомство, се изисква и становище на ръководителя на ведомството. Прекратяването на съсобствеността се извършва на база пазарна оценка на съответния дял, извършена от независим оценител, на цена, не по-ниска от данъчната оценка на имота. (2) При При прекратяването на съсобствеността между държавата и общините чрез продажба на частта на държавата, оценката се възлага само от областния управител. (3) Когато държавата е собственик на постройка, изградена върху чужда земя, на собственика на земята се предлага да я закупи по пазарна цена, определена от независим оценител, която не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота.” Няма. Гласуваме § 31 по доклада на комисията.

Ан блок гласуваме параграфи с номера от 32 до 34 включително.

Подлагам ан блок на гласуване параграфи с номера от 36 до 38 включително, съгласно номерацията по доклада на комисията.

думите „срок от 10 години” се заменят със „срок от 5 години”. Има предложение на народния представител Любен Татарски: В § 38, т. 2, в алинеи 3 и 4 числото „10” се заменя с „5”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 38 да бъде отхвърлен. Изказвания няма. Гласуваме предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.

не подкрепя. Гласували 81 народни представители: за 7, против 74, въздържали се няма. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на народния представител Любен Татарски, което комисията не подкрепя.

предложението на комисията, която не подкрепя текста на вносителя и предлага § 38 да бъде отхвърлен. Гласуваме предложението на комисията.

второто четене на обсъждания законопроект. Преди обаче да дадем край на пленарното заседание, уважаеми дами и господа, искам да ви върна на второто гласуване на Закона за данък върху застрахователните премии. Има неяснота относно това дали е гласуван чл. 1, който е подкрепен от комисията, по вносител. За прецизност и за яснота, за да избегнем бъдещи спорове, подлагам на гласуване предложението на Комисията по бюджет и финанси, която подкрепя текста на вносителя за чл. 1 от Закона за данък върху застрахователните премии.

Поради изтичане на предвиденото време за пленарно заседание, закривам същото. Утре начален час – 9,00 ч. Продължаваме с